Zahvaljujem poštovanom kolegi Bauku. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite.

Hvala.

Zahvaljujem poštovanoj kolegici. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite.

poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice,

Zahvaljujem kolegi Žagaru. U ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite.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

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. Ovaj zakon zajedno sa Zakonom o plaćama državnih službenika i namještenika čini paket normativnih rješenja kojima će se revidirati sustav plaća sukladno Nacionalnom programu reformi. Sukladno Nacionalnom programu reformi novi Zakon o plaćama će na jedinstven i sveobuhvatan način riješiti pitanja koja se odnose na plaće, klasifikaciju radnih mjesta, ocjenjivanje i nagrađivanje. Stoga se predlaže brisanje odredbi Zakona o državnim službenicima kojima se uređuju navedena pitanja s time da te odredbe ostaju na snazi do donošenja Zakona o plaćama i provedbenih propisa kojima će se urediti navedena pitanja. Nadalje, predlaže se između ostaloga umjesto dosadašnjeg položaja pomoćnika ministra koji su državni dužnosnici ukida se ukupno 96 dužnosničkih mjesta, predlažu se radna mjesta rukovodećih državnih službenika, ravnatelja i glavnog inspektora koji upravljaju upravnom organizacijom u sustavu ministarstva. Time se provodi depolitizacija državne uprave jer će se na navedena radna mjesta umjesto političkom odlukom imenovati ravnatelji i na temelju javnog natječaja na vrijeme do 4 godine u propisanom postupku i ispunjenje propisanih uvjeta za obavljanje poslova. Time će se ostvariti transparentnost zapošljavanja, jednaka dostupnost navedenih radnih mjesta svim građanima pod jednakim uvjetima. Predlaže se i povećati učinkovitost državne službe i kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova tako što će se omogućiti službenicima koji rade na određeno vrijeme do godinu dana na poslovima koji se tiču preuzetih međunarodnih obveza ili se odnose na posebne programe Vlade, obavljanje tih poslova dok traje ta potreba. Na taj način nakon isteka godine dana nije potrebno raspisivati novi oglas zapošljavanje, provoditi novi postupak i pripremati nove službenike koji tek trebaju uputiti se u posao jer državno tijelo već ima na tim poslovima zaposlene, osposobljene službenike. Pri tome treba naglasiti da tim službenicima državna služba na određeno vrijeme ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme jer je to zakonom, izrijekom isključeno. Predlaže se redefinirati državni stručni ispit u stručni ispit jer će se u okviru tog ispita polagati opći predmeti zajednički za sve službenike neovisno od toga u kojem su državnom tijelu zaposleni. Mogućnost polaganja dosadašnjeg posebnog dijela ispita može se provoditi kao stručni ispit ako je propisano posebnim zakonom za službenike pojedinih službi npr. za matičarstvo, carinu, katastarsko geodetske poslove, poslove inspekcijske poslove, Pri tome predlaže se propisati i obvezu polaganja državnog ispita na dvije razine. Prva razina je za srednju stručnu spremu a druga razina za višu stručnu spremu i visoku stručnu spremu, odnosno prvostupnike i magistre. S time da će se u ispitnim katalozima jasno propisati područje ispitivanja i ishodi učenja. U tom smislu Ministarstvo uprave je već pripremilo odgovarajuće ispitne materijale. Predlaže se i uspostava novog načina polaganja državnog ispita pisanim putem na regionalnoj razini suvremenim metodama ispitivanja kako bi se postigla transparentnost, stručnost i objektivnost ispitivanja svih kandidata pod jednakim uvjetima. Pri tome značajno će se smanjiti ukupni troškovi polaganja državnog ispita koji su do sada uključivali troškove dolaska kandidata u Zagreb na polaganje ispita, često i troškove noćenja u Zagrebu te naknade članovima i tajnicima državne ispitne komisije, minimalno 5 članova, ispitivač i tajnik. Radi jednoobrazne i nesmetane primjene Zakona o plaćama za državne službenike i namještenike predlaže se promijeniti sustav namještenika na način da se i na njih primjenjuje Zakon o državnim službenicima a ne opći propisi u radu. Stoga se sa namještenicima više neće sklapati ugovor o radu već će se o njihovom zapošljavanju, te pravima i obvezama odlučivati rješenjem, jednostranim aktom poslodavca čime će se omogućiti smanjivanje plaće zbog niže ocjene radnog učinka bez pristanka namještenika. Predlaže se stupanje na snagu ovog Zakona 8. dana od objave u Narodnim novinama s time da pojedine odredbe stupaju na snagu kasnije i to odredbe kojima se brišu odredbe o klasifikaciji radnih mjesta, ocjenjivanju, napredovanju i promicanju. Istekom tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o plaćama, odredbe o ravnatelju i glavnom inspektoru koji upravlja upravnom organizacijom u sustavu ministarstva danom stupanja na snagu novog Zakona o sustavu državne uprave jer se tim zakonom predviđa ukidanje položaja pomoćnika ministra te uvođenje ravnatelja i glavnog inspektora koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva. Hvala vam lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem državnoj tajnici. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Robert Podolnjak. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Odlukom iz 2016. g. koje je donijela Vlada Republike Hrvatske ipak smo imali zabranu novoga zapošljavanja u državnoj upravi i samo iznimno se moglo zaposliti nove službenike i to ukoliko su primjerice 2 službenika otišla u mirovinu, pa je zaposlen jedan novi ili radi zamjene nekog službenika nekog službenika koji je privremeno na bolovanju ili ne radi. Međutim, vi otvarate ovim zakonom širom vrata za zapošljavanje na određeno vrijeme i to ne na godinu dana, nego prema zakonskim formulacijama, na mnogo duže razdoblje, sa vrlo maglovitim odredbama i stavljate jedan potpuno novi sloj državnih službenika na određeno vrijeme, koji će možda u državnoj upravi biti 2, 3, 4 g. neograničenog broja i što smo dobili umjesto racionalizacije koju smo htjeli u državnoj upravi? Izvolite državna tajnice, odgovor. **Prpić, Katica** Poštovani, prema odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika, da ne čitam cijeli naziv, također je predviđeno kada se može i na koji način pristupit novom zapošljavanju. Znači novo zapošljavanje u skladu s planom prijama u državnu službu i osiguranim financijskim sredstvima što je izuzetno važno naglasiti također kao što ste naveli klauzulom 2 za 1 i na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnih službenika. u potpunosti u skladu s tim, jer se ne uvodi novo zapošljavanje, nego zapošljavanje na određeno vrijeme u trenutku povećanja obima poslova. U ovome trenutku najznačajnije i koje bi se moglo kao primjer istaknuti, jest zapošljavanje koje je odlukom odobrilo Ministarstvo vanjskih poslova, točno je propisan koji broj, za koje ministarstvo i da su osigurana financijska sredstva. Zahvaljujem na odgovoru državnoj tajnici. Sljedeća replika poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, gledajući prijedloge između, razlike između prvog i drugog čitanja, vidim da od ovih mojih, ovdje navedenih 5 prijedloga nije prihvaćeno, međutim, ja želim ovim putem jasno ponoviti, da sustav prijama u državnu službu treba razmotriti, ne samo razmotriti, nego treba promijeniti. Ovdje ste stavili da ćete razmotriti, a želim kod donošenje jedinstvenog zakona o službenicima i namještenicima, ja želim zbilja da se omogući transparentno, jedinstveni natječaj, jedinstvenu rang listu prilikom zapošljavanja, da kompetencije budu najosnovniji kriterij, na razini određenih struka i pojedinih dijelova koji se zapošljavaju, tako da bi jednom za svagdje, maknuli bilo kakvu primislu sumnje, da je netko negdje došao, po bilo kakvoj drugoj osnovni osim one kompetencije. I to je ono što ću sigurno inzistirati i ja bi vas molio da tio ne piše, ramotriti, nego da će se to i napraviti. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor državna tajnice, izvolite. **Prpić, Katica** Hvala lijepo. Doista ovu primjedbu prihvaćamo i ne da ćemo ju razmotriti nego ćete biti upućeni, ako ništa putem e-savjetovanja da aktivno učestvujete u izradi postupka donošenja novog zakona. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru. Sljedeća replika, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice, ovo bi pitanje valjalo postaviti ministru, ja ću je postaviti vama, pa nadam se ako možete odgovoriti. Spomenuli ste ponovno ovdje, da se ukida položaj pomoćnika ministara i novim Zakonom o sustavu državne uprave, će se javni natječaj imenovati rukovodeća osoba na 4 g. A vi ovaj zakon samo usklađujete da uvrštavate i tu funkciju sustava plaća. rekli ste u svom obrazloženju, kako se na taj način nastoji depolitizirati javna državna uprava. To je i ministar, čuo sam ga u medijima izjavio, međutim, kako to mislite, ako je riječ ovdje opet o 4 g.? Raspisati ćete natječaj, nekoga ćete imati na 4 g. kako čovjek taj ima zaštitu i što on zapravo će nakon te provedene 4 g. ponovno raditi? On bez političke zaštite na to mjesto neće niti doći. Mislim da ta mjera nije dobra, ali kažem ako želite komentirajte, ako ne, na ovo pitanje će svakako morati odgovoriti ministar.

Poštovana državna tajnice, za reformu akcijskim planom razvoja javne uprave, osigurano je 880 milijuna kuna, vezano za centralno zapošljavanje, jedinstveno mjesto gdje bi zapravo na temelju transparentnih kriterija, objektivnih kriterija i gdje bi svi pristupnici imali jednaku priliku postati državnim službenicima. Projekt je bio planiran, razvoj ljudskih potencijala u 3. kvartalu 2017. g. iz kojih razloga taj projekt još nije počeo, iz kojih razloga, on nije zaživio, obzirom da su financijska sredstva osigurana još operativnim programom razvoja ljudskih potencijala od 2014. g. a samim time, bi se pružila jedna prilika, uveo bi se red u sam sustav državne uprave, javne uprave, a isto tako, bi se na taj način otklonila svaka mogućnost korištenja javnih službi i državnih službi kao stranačkih poligona za zapošljavanje. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici, odgovor državna tajnica, izvolite. Poštovana zastupnice, kao što svi znamo i vi ste bili zaposlenica Ministarstva uprave, pa znate da je nas 2017. g. dočekao akcijski plan koji ste vi donesli i da su ta sredstva osigurana. Međutim, osim akcijskog plana i naziva projekta koje treba donesti, provesti, samo …/Govornik se ne razumije./… kao naziv tih projekata, EU projekata, tako da nakon toga, smo trebali i napraviti i sažetke i imenovati projektne timove i dobiti odobrenje PT2 i sve ostale radnje koje su ostale nama, a konkretno ste me pitali za ugovaranje projekta HRM-a on je u izradi sažetka, kao što znate to je jedan od najobuhvatnijih projekata koji se radi u Ministarstvu uprave. Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Tajnice, podsjetio bih da se zakon mijenjao u 6.mjesecu 2017. pa tako ispada da se mijenja zakon svako u godini dva puta. Od 2005., ja ne znam što to ministarstvo radi. Ovaj zakon je mijenjan 16 puta. Ovdje je bitno navesti da natječaji poglavito kod primanja u državnu službu pa tako i u javnu službu, trebali biti utemeljeni na transparentnosti, objektivnosti i profesionalnosti. Ja ću napomenuti da se ne znaju kriteriji ili ako se znaju kriteriji, navest ću vam primjer doduše javne službe, NP Krka gdje osoba koja je imala bolje profesionalne kvalitete, status branitelja, nije primljena ali je zato primljena osoba koja ima u isto vrijeme iskaznicu HDZ-a i HNS-a za ravnateljicu NP Krka. Jesu li to načela objektivnosti, profesionalnosti i transparentnosti? Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bulj. Odgovor, državna tajnica. **Prpić, na ovo nemam komentar jer nije u opisu mog radnog mjesta. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštivanoj državnoj tajnici. Kolega Bulj, govorimo ovdje o državnim službenicima a ne govorimo o javnim ustanovama ni o javnim poduzećima. Slijedeća replika poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Gđo. državna tajnice, mislim da prilikom obrazlaganja ovog zakon treba naglasiti bez obzira dal se to nekome sviđalo ili ne, je ovo prvi korak ka depolitizaciji u profesionalizaciji državne uprave međutim ono što će vjerojatno danas u raspravama biti, mislim da ste ovdje u obrazloženju zakona trebali točno naznačiti koliko ima državnih službenika, koliko ima javnih službenika i koliko državnim službenicima, pripadnika HV-a, koliko je pripadnika policije, koliko je pripadnika pravosuđa, pravosudne policije, koliko je pripadnika porezne uprave i carine jer to su državne uprave koje su naprosto zbog raznoraznih stvari definiran broj zaposlenih i onda će broj državnih službenika i razgovor o njima biti puno jasniji a i slika će biti puno jasnija. kad vi kažete da imate u državi zaposleno 250 000 ljudi pa još u lokalnim samoupravama onda sve se misli da je to u državnoj upravi i to točno treba naglasiti na koliko tisuća, ne desetina tisuća nego tisuća državnih službenika se odnosi ovaj zakon. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovani kolega Šuker. Odgovor, državna tajnica, izvolite. Zahvaljujem se. Prema podacima, 31. 12. 2018. g. 229 681 ali mogu reći da tu spada samo 35 000 kao što ste i rekli državnih službenika tako da ne možemo, to je jako bitno, hvala vam lijepa na postavljenom pitanju, skroz drugačiji kontekst ali treba i prekinuti sa kontekstom da su državni službenici neradnici, ja se s tim ne bi nikako složila, tu ima izuzetno vrijednih, radnih, sposobnih i profesionalnih osoba cijelo vrijeme to mantranje te ljude itekako vrijeđa.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Evo u ime kluba HDZ-a izložit ću nekoliko rečenica o prijedlogu ovog zakona. Zakon o državnim službenicima do sada je doživio brojne izmjene i dopune i svakako bi bilo dobro razmišljati i o novom cjelovitom zakonu. Taj propis regulira prava, obveze i dogovornosti državnih službenika, njihov prijem u državnu službu, način popunjavanja radnih mjesta, klasifikaciju radnih mjesta, ocjenjivanje državnih službenika, njihovu izobrazbu, način prestanka državne službe, zatim posebno regulira status namještenika a na sve ono iz područja radno-pravnih odnosa na što nije regulirano ovim propisom ili drugim posebnim zakonom, primjenjuje se odredba općeg propisa tj. Zakona o radu. Zbog pripreme novog normativnog okvira za jedinstveno uređenje sustava plaća, potrebno je neke odredbe ovog zakona koje se odnose na klasifikaciju radnih mjesta, brisati ili redefinirati kako ista materija ne bi bila regulirana u više zakona. Članak 10. Zakona o državnim službenicima upućuje da će se plaće i druga materijalna prava državnih službenika urediti posebnim zakonom. Predviđa se donošenje novog Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika i provedbenih propisa, tj. uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i uredbe o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika. Stručna radna skupina u kojoj su i predstavnici sindikata, razmatra različite modele platnog sustava koji uključuju i nagrađivanje i napredovanje službenika s obzirom na ostvarene rezultate rada ali isto tako i sankcioniranje službenika koji ne ostvaruju planirani i očekivani radni učinak. Predloženim izmjenama mijenja se status namještenika na način da se i na njih primjenjuju odredbe Zakona o državnim službenicima a ne kao do sada Zakona o radu a vezano za zasnivanje radnog odnosa odnosno oni će stupanjem na snagu ovog zakona dobiti kao akt kojim reguliraju svoj radno-pravni status rješenje kao i službenici. Mislim da je ovo dobro, takvo rješenje već sada imamo sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi koji isto tako dobivaju rješenje prilikom zaključivanja radnog odnosa. Dosadašnjim izmjenama zakona već se pridonijelo ubrzavanju i pojednostavljenju postupka zapošljavanja državnih službenika i to prije svega vezano uz povlačenje EU sredstava. Mislim da ne treba postojati zabrinutost vezano za kako je rekao kolega Podolnjak, otvaranje vrata, stvaranju nove kategorije državnih službenika na određeno vrijeme samim time što smo ovim prijedlogom zakona omogućili da se u specifičnim uvjetima stvore mogućnosti da se određeni broj ljudi, koji je potreban za izvršavanje poslova, čije je trajanje vremenski ograničeno, ali je, ne može se točno predvidjeti i nije unutar godine dana, kao što će to biti sada za predsjedanjem vijećem EU, dakle, stvoriti mogućnost da se zaposli onoliki broj službenika na ono vrijeme koliko će ti poslovi trajati. Mislim da ne trebamo se libiti stvoriti one uvjete da nam sustav bude efikasna. Ne trebamo uvijek težiti samo strogoj formi, nego moramo razmišljati kako stvoriti što efikasniji sustav i mislim da na taj način ne otvaramo prostor za nekakvo nekontrolirano zapošljavanje državnih službenika ili za njihovo prevođenje kasnije u radni odnos na neodređeno vrijeme, jer to niti ovim zakonom nije na taj način predviđeno. Također je potrebno redefinirati odredbu vezano na zaključivanje ugovora o dijelu pružateljima usluga za pojedine tehničke i stručne poslove, jer će ustvari nove aktivnosti i zahtijevati promptno rješavanje pojedinih zadataka. Zbog određenih dvojbenih situacija, koje su se do sada pojavljivale u praski pokazuje se potrebnim intervenirati i odredbe o polaganju državnog stručnog ispita, koji je sada prilično složen. Uspostavom novog načina, predloženog načina polaganja državnog ispita, pisanim putem, unaprijediti će se kvaliteta polaganja ispita, uz racionalizaciju korištenja resursa. U budućnosti taj ispit bi se sastajao samo od sadašnjeg, općeg dijela, a polaganje posebnog dijela, provodilo bi se samo i izuzetno ako se posebnim propisom to predviđa. To znači da bi npr. za inspekcijske poslove nadležna državna tijela za pojedine inspekcije preuzela odgovornost, za provedbu stručnih ispita za inspektore. Također se predlaže propisivanje polaganja državnog ispita, na 2 razine i to prva razina za radna mjesta srednje štucne spreme i druge za radna mjesta viših stupnjeva obrazovanja. Mislim da je to dobar prijedlog i da će uvelike omogućiti da svi pod jednakim uvjetima, u što kraćem vremenu, za razliku od sada kada imamo situaciju da nam polaganje državnog stručnog ispita, u pravilu traje jedan cijeli dan, mislim da će se sada prije svega skratiti vrijeme polaganje državnog stručnog ispita i da će svi to obaviti na puno efikasniji način. Također ono što je bitna novina, obzirom da na do sada neprecizno definiran ulog u nadređenog službenika u odnosu na pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti i njemu podređenog službenika, predlaže se sada obveza nadređenog službenika, da o svakoj povredi službene dužnosti, obavijesti čelnika tijela u roku od 15 dana od saznanja za povredu, a nečinjenje toga, predstavlja laku povredu službene dužnosti. Iz zakona se također briše negativna osoba ne zadovoljava, koja je do sada bila razlog za prestanak državne službe po sili zakona, jer će ocjenjivanje, pa tako i posljedice ocjena biti propisane u zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Ove predložene izmjene čine paket normativnog rješenja, kojim se predlaže reforme sustava plaća i vrednovanje rada, temeljem rezultata rada i stručnosti, te će se na taj način riješiti neki postojeći dualizmi u primjeni zakona, a na taj način će se povećati i pravna sigurnost. Slažem se također sa kolegom Šukerom i sa ovim što je izrekla državna tajnica, dosta dugo u našem društvu vlada fama, kako su ustvari državni službenici samo neki balans u društvu, odnosno, opterećenje u državnom proračunu kako se radi o kategoriji ljudi koji nemaju dovoljno stručnosti, koji su eto tu samo da dobivaju plaću. Mislim da je to nepravedno prema tim ljudima, koji se nalaze u sustavu i odrađuju poslove državne uprave. Mislim da bi trebali, ako želimo imati efikasnu upravu, prije svega razmišljati kako postići to da nam ljudi budu motivirani, mladi ljudi, koji su prije prije svega i obrazovani i stručno kvalificirani ući u državnu upravu. A to prije svega govorim zbog plaća koje nisu velike u državnoj upravi i mislim da bismo morali razmišljati, kako u budućnosti postići to da ustvari nam državna uprava bude što efikasnija, obzirom na to, da nam se ostvari svakodnevno, da ne kažem povećavaju obveze, stupanjem na snagu raznih izmjena i zakona povećavaju obveze i tereti koji prelaze na ustvari leđa državnih službenika. Evo, ukratko o prijedlogu zakona, ovoliko. Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o državnim službenicima, je prvi od niza zakona koji se bavi državnom upravo o kojoj ćemo raspravljati ovog tjedna. U ovom slučaju riječ je o konačnom prijedlogu, koji će dakle, raspravljamo o drugome čitanju i prije svega moramo uočiti da ono što smo u navedenom zakonu rekli u prvom čitanju, nije se u mnogome izmijenilo, sada u drugom čitanju, predlagatelj u pravilu nije usvojio one naše ključne primjedbe koje smo iznijeli u raspravi i zapravo se pokazuje da rasprava između 1. i 2. čitanja nije dovela po našem mišljenju do kvalitativno boljih rješenja. Prije svega, sama činjenica da ovaj zakon toliko često mijenjamo, više od 10 puta, govori o tome da nam ovaj sustav nije posložen, nije stabilan, nije kvalitetno definiran. Niz posebnih zakona uređuje područje državne uprave i tek se predviđa donošenje Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika prema Prijedlogu Zakona o sustavu državne uprave koji će se kroz par dana naći na raspravi u prvom čitanju. Predviđaju se nove intervencije u tom podruju. U pravilu, loše intervencije prema onome što smo mogli pročitati u prijedlogu zakona. U raspravi ću se prvenstveno koncentrirati na one aspekte konačnog prijedloga zakona koji smatramo najspornijim, a koji i nisu izmijenjeni od prvog čitanja. Doista, a to valja reći, u pravilu vidimo da predlagatelj, Vlada RH ne odustaje od svojih prijedloga između prvog i drugog čitanja bez obzira na argumente koji su iznijeti protiv takvih rješenja u saborskoj raspravi. Vlada nažalost, po nama, i nadalje inzistira na svom konceptu tzv. fleksibilizacije zapošljavanja u državnoj službi i povećanju troškova za ugovore o djelu. Prema zakonu, kako propisuje čl. 53. zakona, osobe bi se u državnu službu trebale u pravilu primati na neodređeno vrijeme i uz obvezni probni rad. Naravno, prema zakonu moguće je primanje službenika i na određeno vrijeme, ako se privremeno povećava opseg poslova, ali najduže do godinu dana i to su zapravo temeljne zakonske odredbe koje se trebaju odnositi na prijem državnih službenika. Nažalost, u mnogo čemu te temeljne odredbe danas zapravo i eventualno nakon donošenja ovog zakona neće više biti pravilo, nego ja bih prije rekao izuzetak. Od 2016. mi imamo na snazi Odluku Vlade o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade RH. I naravno, zapošljavanje državnih službenika iznimno je moguće ako se, dakle, ne može osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom poslova među postojećim državnim službenicima. Predviđeno je, dakle i svojevrsna racionalizacija državne uprave, dakle, da se umjesto dva zaposlenika, koji odlaze u mirovinu, može zaposliti jedan novozaposleni, što je, dakle, trebalo progresivno voditi smanjivanju državne uprave. Određeno vrijeme bilo je moguće zapošljavanje radi zamjene duže odsutnih službenika, ali do godine dana. Međutim, intervencijama u Zakonu o državnim službenicima, mi smo zapravo počeli sve više, a naročito ovim prijedlogom širiti kategoriju službenika koji će se primati u državnu upravu na određeno vrijeme, ali na duže od godinu dana. Zakon je izmijenjen u lipnju 2017. godine i tada se, za potrebe rada na projektima koji se financiraju iz fondova ili programa EU, ugradila zakonska odredba da se osobe mogu u državnu službu primiti na razdoblje duže od godine dana na određeno vrijeme, ali za trajanja projekta na kojem na osoba radi. Ono što je važno reći, zbog te zakonske izmjene 2017. godine, da smo omogućili da službenici rade i duže od godine dana, ali je precizno definirano da je to za vrijeme trajanja određenog EU projekta i što je drugo važno, ti službenici su plaćeni iz tih fondova s kojima se financiraju EU projekti. Dakle, ne tereti se državni proračun. Međutim, ono što se predlaže ovim zakonom je zapravo bitna novina. Mi predlažemo da se za razdoblje duže od godine dana, to je važno reći, duže od godine dana, mogu zaposliti u državnu službu nove osobe radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza RH, do izvršenja međunarodnih obveza, odnosno radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje obveza iz posebnih programa Vlade do izvršenja tih obaveza. Namjerno sam naglasio pojedine riječi u ovim formulacijama. Kada je predlagatelj nakon rasprave u prvom čitanju odbio naše primjedbe na nedefinirane formulacije, potpuno nejasnoće oko toga do kada bi trajale te međunarodne obveze jer vremenski nisu definirane, predlagatelj zapravo uvijek govori da se to odnosi u pravilu na vjerojatno novo zapošljavanje na određeno vrijeme radi predsjedavanja RH Vijećem EU. Međutim, vrlo precizno se zna, da će Hrvatska predsjedavati Vijećem EU od 1. siječnja do 30. lipnja sljedeće godine. Načelno se može reći da će to zapošljavanje sigurno trajati duže, da će možda započeti već sa 1. srpnja ove godine i da će trajati do kraja sljedeće 2020. godine. Međutim, opet bi se moglo puno preciznije definirati rok zapošljavanja na određeno vrijeme i mogli bi se reći da je to radi predsjedavanja RH Vijećem EU. Međutim, takve formulacije u zakonskom tekstu nema. Ona je daleko šira, sveobuhvatnija, ona govori o bilo kojoj preuzetoj međunarodnoj obvezi RH koja može biti vezana uz neku drugu međunarodnu organizaciju kojoj Hrvatska pripada u kojoj će imati neke povećane međunarodne obveze. Moglo se u novinama čitati da se već sada razmišlja o tome koliko će stotina novih službenika trebati od našeg veleposlanstva u Briselu ili u RH da postoje veliki interes za takvim zaposlenjem. Ja se doista pitam tko će biti te kvalificirane osobe koje mi nemamo u državnoj službi a koje će biti spremne ostaviti neki posao koji sada imaju na na neodređeno vrijeme da bi preuzele posao na određeno vrijeme primjerice za trajanja predsjedanja RH Vijećem EU na moguće recimo godinu i pol dana. Tko će to tko ima kvalitetno radno mjesto, rad na neodređeno vrijeme preuzeti posao na određeno vrijeme? Ja to od predlagatelja nisam čuo. I doista se pitam je li to logično očekivati jer ćemo dobiti zapravo mnoštvo ljudi koji će postati službenici na, ne na godinu i pol dana, nego na možda i puno više, koji će se kako popularno kažemo uhljebiti na pojedinim pozicijama, ako hoćete od veleposlanstva u Briselu do mnogih drugih radnih mjesta, koji će godinama raditi na određenim poslovima jer smo mi preuzeli određene međunarodne obveze, toga se zapravo bojimo, da će to otvoriti širom vrata da se zapošljavaju stotine i stotine novih zaposlenika koji će se zapravo stalno obnavljati na određeno vrijeme. mislim da smo upoznati s time da takvih osoba već na duže vrijeme, određeno vrijeme postoje i u Hrvatskom saboru. Znam da postoje ljudi koji i godinama su ovdje bili na određeno vrijeme sa ugovorima o djelu koji nisu primljeni na neodređeno vrijeme, ali rade, oni su ovdje rade na određenim, određenim poslovima. Ne znam da li momentalno još ima ali znam da ih je do nedavno bilo dosta. I što nije naravno dobro i za te službenike koji zapravo nikad nemaju regulirani svoj radni status poput drugih službenika koji rade na neodređeno vrijeme. Formulacija da će se radi obavljanja poslova na izvršavanju obveza iz posebnih programa Vlade zapošljavati osobe u državnu službu je apsolutno nedefinirano. Što znači posebni programi Vlade koji će se definirati odlukom Vlade. Dakle kada mi kao zakonodavac donosimo zakon sa ovakvom odredbom mi ne možemo znati niti približno o kakvom će se zapošljavanju dodatnom raditi, koliko će biti dodatno zaposlenih na kojim programima, o kojem trošku i koji je uopće potencijalni financijski trošak. Naime, za ove kategorije osoba za koje se predlaže zapošljavanje duže od godine dana na određeno vrijeme oni će teretiti proračun RH. Za razliku Za razliku od ove postojeće kategorije koju imamo dakle službenici koji rade na projektima EU koji su plaćeni iz tih sredstava, oni ne terete državni proračun, to je kvalitativa razlika, oni ne terete državni proračun i oni znaju da će njihov rad na određeno vrijeme završiti sa završetkom rada na tom projektu. Dakle ne možete reći da je to, da sad zapravo samo širimo slične kategorije, ove su kvalitativno drugačije, one jesu u istom članku, one su navedene kao nove alineje ali to nije isto. Ovdje će se teretiti i državni proračun, ovdje imamo nedefinirane kategorije međunarodnih obveza ili posebnih programa Vlade i to nije dobro. I bojimo se da će daleko više takvih osoba sada biti zaposleno na određeno vrijeme i mi zapravo u Saboru nećemo niti znati financijski učinak tog dodatnog zapošljavanja mimo onog transparentnog redovitog zapošljavanja na neodređeno vrijeme kako se zapošljavaju službenici ili kako bi se trebali zapošljavati u državnu upravu. I na kraju, još jedna odredba koja nije dobra a to je mogućnost koja se daje člankom 16.-tim dakle to je povjeravanje poslova temeljem ugovora o djelu pružateljima usluga izvan državne službe. Sadašnja je zakonska odredba, propisuje da ti izdaci za pružatelje tih stručnih usluga ne smiju prelaziti 2% ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće sa doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo. I mi to ovim zakonom ograničenje ukidamo tih 2% ukidamo. Dakle niste predložili čak niti povećanje tog iznosa za ugovore o djelu na 3%, na 4%, dakle niste čak predložili dvostruko više, vi ste naprosto ukinuli bilo kakvo ograničenje. Dakle očita je namjera da se putem ugovora o djelu troši daleko više novaca pružateljima usluga izvan državne službe. Što vam to govori? Dakle ovo što vi zapravo ugrađujete je rad na određeno vrijeme duže od godine dana i daleko više novaca očito za ugovore o djelu osobama izvan državne službe. To je istovremeno i silno nepovjerenje prema državnim službenicima. Vi ste znali kada Hrvatska predsjedava Vijećem EU i vi ste na vrijeme mogli stotine i stotine državnih službenika dodatno educirati, poslati ih na učenje stranih jezika, na upoznavanje sa strukturom EU i mogli ste iskoristiti potencijal koji imamo u RH. To bi napravio netko tko racionalno gospodari državnim proračunom. Hvala. U ime Kluba zastupnika nezavisnih poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege imam jedan malo vremenski, od danas do četvrtka kad će se ovdje raspravljati o Zakonu o sustavu državne uprave i zato je malo nezahvalno sad reći da mi kao klub možemo podržati ovaj zakonski prijedlog, međutim ključna rasprava je u četvrtak. Naime, smatramo da su ovi zakonski prijedlozi trebaju doći u paketu, ali na taj način da ili vremenski, možda je trebao ovaj Zakon o sustavu državne uprave treba doći praktički istovremeno ili malo nešto prije, će nastupiti niz problema koji meni se čini u praksi će biti teško rješivi, ali ajmo redom. Svima nam je cilj da imamo efikasnu državnu upravu, pod upravom mislim da je ministar u nekoliko navrata javno govorio u najširem smislu ne samo državne uprave, nego javne uprave općenito kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave i njihovim zaposlenicima trebalo je razmišljati o jednom cjelovitom zakonu koji će objediniti ili koji će će uravnotežiti situaciju koja se nalazi u RH. Posebno sa ciljem da se izvrši kvalitetno ocjenjivanje rada državnih i javnih službenika jer u javnosti se najčešće spominje problem da iako ne rade svi jednako dobivaju iste plaće ili oni koji rade više, koji se trude više nisu adekvatno plaćeni. Ja se s državnom tajnicom u potpunosti slažem i to treba ovdje još jedanput naglasiti. U državnoj upravi rade doista vrijedni i marljivi ljudi, nije ih pošteno zvati uhljebima, nije ih pošteno nazivati pogrdnim imenima, rade vrlo ozbiljne i zahtjevne poslove, a na nama kao zakonodavcima je da im taj posao omogućimo uopće izvodivim. Mi ćemo imati sad već slijedeću točku kad budemo govorili o Zakonu o gradnji pa ćete vidjeti i tamo koje nelogičnosti mi stavljamo pred ljude koji rade u svakodnevno i koji trebaju određene odluke donositi. Naime, oni su stručni ljudi oni nisu politički ne bi trebali tamo politički postavljeni, biti postavljeni, međutim oni moraju nekad donositi odluke koje izlaze iz okvira njihove da kažem nadležnosti i šta onda oni rade, oni ne donose odluke i naravno da se onda dogodi da nam je državna javna uprava općenito nekvalitetna ili manje kvalitetna nego što bi to trebalo biti, tako je općenito ocjena javnosti. Cilj nam je da u državnoj upravi rade kvalitetni ljudi i upravo evo sad sve one primjedbe koje smo govorili u prvom čitanju su odbijene od strane predstavnika ministarstva je rečeno da nisu predmet ovog zakona. I tu nema se šta prigovoriti ali kako ćemo mi depolitizaciju napraviti, kako ćemo to u okvirima i ovoga što je prof. Podolnjak sad govorio vezano za novo zapošljavanje, kako će ljudi vjerovati da to nije, da je izmakla iz ralja nepotizma, klijentelizma i svega drugoga, ako, ako doista ne učinimo sve da bi postupci prijama i postupci ocjena bili takvi. Zakonom o sustavu državne uprave se predviđa, ja to spominjem jer se spominje i u ovom zakonu, predviđa se depolitizacija pomoćnika da više neće biti pomoćnici ministara kao državni dužnosnici već će oni biti ravnatelji uprava kao državni službenici. Iako nije predmet ovog zakona dosta je slikovito, njih će se imenovati javnim natječajem na 4 godine. Mi prema Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika u Članku 15e. koji je dodan kasnije jer mnogi od nas i mnogi kolege ovdje u saboru koji su stupili na dužnost prije tog vremena nisu mogli sklopiti s poslodavcem ugovor o povratku na radno mjesto. Člankom 15e. to je omogućeno, međutim sad prevedemo te državne dužnosnike u ravnatelje koji su državni službenici oni nemaju pravo sklopiti takav ugovor, oni će biti imenovani na 4 godine i što onda. Pa nitko ovdje ozbiljan i u saboru i u državi ne može reći da će netko biti toliko lud, oprostite na izrazu, ali moram tako reći, da će otić 4 godine negdje raditi, a da nakon toga ne zna što će s njim biti. To je slikoviti prikaz ono što moramo biti vrlo obazrivi i ozbiljni kad predlažemo ovakve zakonske prijedloge. U tom smislu ovoj se odredbi protivim i vidjet ćemo u četvrtak će biti o tome više riječi. Da ne iznosimo samo kritike ja se ipak ne slažem u konačnici potpuno sa prof. Podolnjakom inače on je u pravu kad govori da nije jasno precizirano što su to, znamo da su međunarodne obveze sigurno predsjedanje Vijećem EU, međutim međutim kad se spominje programi vlade to može biti toliko rastezljivo da ne znamo zapravo što se događa, ali ja to ne govorim sa stajališta kritike ili pretpostavke zle namjere vlade ili vladajućih da tako uhljebe neke svoje ljude, već govorim sa stajališta onih ljudi koji trebaju doći, doći raditi na takva radna mjesta, jer tome je trebalo ozbiljnije pristupiti, fleksilibizirati taj postupak ne samo u odnosu na vremenski tijek toga posla, nego u odnosu na sve one druge odredbe koje se odnose na državne službenike kako bi to zapošljavanje bilo onda stvarno ono što ono jest. Ograničeno zapošljavanje sa određenim, za one koji se žele zaposliti na takav motivacija da se osposobljavaju, a za predstavnika državne uprave tj. ministarstvo da se odradi posao. Netko je ovdje reko, mislim da kolegica u ime Kluba HDZ-a da nam je cilj da se posao odradi, to je cilj i to je istina. Sama birokratizacija nas često dovodi do toga da zaboravimo na osnovno načelo zašto su ljudi zaposleni, a to je da se posao odradi. Vi ako dođete u bilo koju, negdje u državnu upravu, recimo ako to poduzetnik, vrlo lako ćete doći do 10 odgovora kako se nešto ne može napraviti, ali vrlo malo ili jedan odgovor će biti kako se nešto može. Na tome trebamo raditi. Dakle, ljudi su slabo plaćeni, ovim odredbama ako im još donesemo nesigurnost za njihovo radno mjesto onda doista je pitanje kako ćemo dobiti kvalitetne ljude i kako će ti kvalitetni ljudi ostati u državnoj upravi jer vidimo prema istraživanjima, više od polovice ljudi koji odlaze iz Hrvatske imaju radno mjesto ali nisu zadovoljni s tim statusom. Što se tiče stručnog ispita tu pozdravljam odredbe kojima se on precizira, kojima se smanjuje njegov opseg, gdje se precizira koji je to opći dio, koji stručni dio koji moraju kandidati položiti možda je tu bilo u javnoj raspravi, vidim da je bilo pitanje oko toga financiranja stručnog ispita, posebno za one koji ponavljaju, mislim da tu nema konkretnijih primjedbi, u tom djelu to treba pohvaliti. Ono što isto je vezano za samu zapreku u prijemu u službu i kasnije razlozi za prestanak službe, tu sam kao primjedbu u prvom čitanju, vidim da je odbijen ali nije predmet ovog zakona ali o tome svakako treba razmišljati da se ljudi ne dovedu u nepravedan položaj, ovisno o tome kad su počinili određeno kazneno djelo. U ime kluba evo mogu reći nema zapreke da se ovaj zakonski prijedlog podrži ali eto u četvrtak ćemo imat kako bi ja se izrazio sad, novo čitanje ove reforme. Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Neću ponavljati raspravu iz prvog čitanja i mislim da samo treba reći da apsolutno podržavam i klub HNS-a podržava razloge donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima. Predsjedanje EU-om kao osnovni i glavni razlog zašto smo pristupili ovome, to zahtjeva, to zaslužuje i to je nama odgovornost i obveza ali ujedno i prilika za Hrvatsku da kroz tih 6 mj. koje nije samo zapravo 6 mj. nego mi sada sudjelujemo i u predsjedništvu Europskog vijeća, dakle da uz ovih godinu i pol odnosno 2 g. zbilja se onako kako bi rekli, pokažemo u najboljem svjetlu ali ne samo radi pokazivanja nego i radi ostvarivanja svih naših ne samo vanjskopolitičkih ciljeva ili unutareuropskih ciljeva nego i svih onih agendi koje su nama izuzetno bitne a poglavito tu se odnosi na ulazak u Schengen i ostala europska pitanja koja još nisu riješena. Ono što je svakako povod kad god govorimo o državnim a ja bi tu dodao i o javnim službenicima je sigurno tema koju nebrojeno puta smo slušali smo o o njoj govorili o tome kako imamo kao i u svakom sustavu, u svakoj privatnoj, javnoj tvrtci pa u konačnici u svakoj obitelji gdje god su dva čovjeka, ona nikada nisu ista i nikada ih ne možeš stavit uvijek u isti koš niti jednako vrednovati u pravo nama treba novi zakon što ovdje i navedeno u krajnjoj liniji u obrazlaganju da se ide ka izradi jedinstvenog Zakona o službenicima i namještenicima i zapravo tu trebamo riješiti jedno zasvagda mogućnosti i prijema o kojima sam govorio, osnovni dio da primamo najkvalitetnije kadrove bez trunke sumnje sa najvećom dozom i transparentnošću po principu Europske komisije. Ne treba izmišljati toplu vodu, treba uspostaviti jedinstveni sustav natječaja za pojedina područja, dati to Agenciji za vanjsko vrednovanje i obrazovanje da radi po principu i državne mature gdje je striktno jasno, pravilo se znaju, testovi, ne daj bože da nešto izađe ranije van, vidjeli ste kakve konzekvence mogu biti, dakle da nema ni trunke više sumnje u samo provođenje natječaja, testiranja i onda sa tom jedinstvenom rang listom zapravo se ljudi javljaju na pojedine natječaje kako bivaju otvoreni. I znaju točno koji su koji su na listi, ako se kraj njih, ako su 280 od njih 4500, ako se pred njih javilo njih 50, neće biti pozvani, ako su oni možda peti, onda će biti pozvani na daljnji razgovor i razmatranje i to nam zapravo omogućava prvi i osnovni preduvjet koji mora biti cilj svake državne uprave a to je efikasnost i ekonomičnost. Ne možemo imati efikasnost i ekonomičnost ako nemamo najkvalitetniji mogući kadar da to rade. Kao što sam na početku rekao, nisu ni dva čovjeka ista ni dva brata ista, tako ne mogu biti ni dva službenika, tu ima puno vrijednih ljudi, ja se ne bi i također bi tu podržao i državnu tajnicu kad je rekla dakle da tu ima puno vrijednih ljudi, sposobnih ljudi kojima samo treba dati priliku da rade i nagraditi ih. Tu kad govorimo o onome nagrađivanju, to je izuzetno bitno da razlikujemo one koji znaju, mogu, hoće i dat nešto više i bolje i to treba vrednovati, nije to neka uravnilovka, nismo svi isti, davno su prošla ta vremena i treba cijeniti rad, trud i sposobnost. U krajnjoj liniji i znanje. Ja sam ovdje i u prvom čitanju iznio neke od prijedloga, nisu prihvaćeni i ja mogu prihvatiti obrazlaganje zašto je i razlozi zbog ovog zakona i u krajnjoj liniji da se ti moji prijedlozi odnose možda na širi obuhvat, ja bi zbilja volio da se tu donese jedno jedinstveno rješenje, upravo sveobuhvatno kako ste i vi ovdje naveli da ćete razmotriti ali bi volio zbilja se više to napraviti više nego samo razmotri jer time ćemo dati perspektivu našim mladim građanima da znaju da nije onako kako se govori, da je sve nešto unaprijed dogovoreno, moraš imat neku ne daj bože vezu, bilokakvu na bilokoju stranu nego zbilja da netko svojim znanjem, strukom, kvalifikacijama i kompetencijama koje pokažu na testiranju koje je jedno od najvažniji elemenata ocjenjivanja odnosno uvjeta za pristup državnoj službi da zbilja to može i biti. Ostvarivo i može biti dokučivo i da tu perspektivu dajemo našim mladim ljudima jer i to je jedan od razloga zašto oni odlaze a ne samo financijske mogućnosti i stanja. Mi apsolutno ovim izmjenama, mogu samo reći na ono što se odnosi na razliku između dva čitanja, da je dobro da se da se precizirano da službenik koji je primljen u državnu službu manje od godinu dana, onaj rok da položi ispit u godinu dana, to zbilja nema smisla, to samo vrijedi za one koji su u startu primljeni za više, mene samo zanima kada imamo mogućnost produljenja onda to bi trebalo samo taj kumulativu uzeti u obzir jer netko može biti primljen na 6 pa plus 3 pa plus 3 pa onda plus 3 i tada zapravo mora mu se aktivirati ta obveza da položi on ako nije znao da će biti, možda tu samo treba naći neki model da se i to još bolje možda nekim pravilnikom ili način postupanja uredi jer ako čovjek je prvotno primljen na 6 pa mu je produženo na još 3 mj. pa eventualno još 3, nema obvezu tu polaganja, ali ako mu se onda položi za 3, imao je obvezu polaganju u roku godinu dana a to mu je već prošlo. I samo taj dio kod, to prije svega snose odgovornost čelnici tih službi da vode računa o tom planiranju i polaganju jer nam se može dogoditi ne krivnjom samog zaposlenika da nešto ne položi jer de facto po zakonu sada niti niti ne mora. Također je brisan članak 21. prijedloga zakona, premještaj službenika na bilokoje radno mjesto ukoliko ispunjava uvjete uključujući premještaj bez suglasnosti službenika na radno mjesto za koje je propisan niži stupanj obrazovanja, to se ocijenilo neprihvatljivim, to pozdravljam, nešto i spominjali u prvome čitanju i generalno gledano, možemo mi ovdje širiti priču, govoriti i o javnim službama i o državnim službenicima i sigurno je ono da ima puno vrijednih, puno ljudi, tu smo govorili, bio je Zakon o policiji ako se ne varam i govorio sam ja i osobno o tim početnim plaćama oko 4000 kuna prosječnoj plaći i da sigurno treba naći modela da se oni koji rade čestito, kvalitetno svoj posao itekako zato adekvatno plate jer time ćemo ne smanjivanjem uvjeta za prijem službu kao što je bio Zakon o policiji nego povećavanjem same mogućnosti napredovanja i adekvatne financijske nagrade zato učiniti to interesantnijima nama to je već više puta rečeno, doslovce možda možemo reći da imamo 30% viška zaposlenih a 15% manjka i to je ta razlika u kvaliteti u kojoj mi želimo napraviti da budemo efikasniji i ekonomičniji. Mislim da sve drugo, ja ću ostati kod vaših obrazloženja, neprihvaćanju nekih prijedloga a što se tiče i postupka bodovanja kandidata i što se tiče iako ove povrede lake službene dužnosti, to bi mogli još malo razgovarati ali nije toliko presudno i mislim da je zbilja ta dva smjera su bitna prijem i onda sustav nagrađivanja i vrednovanje i napredovanje unutar državne službe gdje uvijek se mora dati mogućnost i napredovanja i motivacije i naravno onaj dio koji sam ovdje naveo, sigurno da u nekoj u nekoj sferi uključiti i same korisnike jer naravno da korisnik će uvijek bit subjektivan da li mu je pozitivno ili negativno riješen njegov predmet, ono dobio rješenje pa će možda tako ocjenjivati ali treba sigurno to uzeti u obzir i vidjeti naše same korisnike, zna se dogoditi da pojedinci, zbilja pojedinci koji onda bacaju ružno svjetlo na sve državne službenike i zaposlenike u javnom sektoru znaju sebi priuštiti neke stvari koje nisu prilične za njihovu poziciju jer oni su u pravilu službenici, njihova svrha i naša ovdje i kao dužnosnika je da služimo građanima i to ne treba zaboraviti. Klub HNS-a naravno prihvatit će ove izmjene i dopune jer sigurno da onaj glavni cilj i razlog zašto ovo radimo opravdava i da moramo biti izuzetno spremni dočekati do predsjedanje sa što više stručnog kadra, zato govorim o tim prijemima, što više stručnog i kvalitetnog kadra koji ćemo onda to iznjedriti najbolju korist našoj cijeloj zemlji jer tako nešto će nam se ponoviti za 14-ak, 15-ak godina ako se nastavi ovakvim tempom tako da sigurno sve podrške idu svim našim zaposlenicima i naravno da ćemo i dalje nastojati ovo implementirati ove sve prijedloge u taj konačni prijedloga objedinjeni zapravo za sve državne i javne službenike, zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanom kolegi. Prije nastavka rasprava, pozdravimo naše goste na galeriji, poštovane učenice i učenike OS Vladimira Nazora iz Pazina i njihove profesorice i profesore, dobrodošli u ugodan U ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, gđo. državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Između prvog i drugog čitanja ovaj prijedlog zakona nije doživio neke promjene, tehnički je dodan mislim jedan članak u uvodnom djelu ali de facto sadržajno sve što smo govorili i pohvalili u prvom čitanju je ostalo tako ali i sve što smo kritizirali i tražili promjene u prvom čitanju je također ostalo isto kakvo je i bilo. Dakle predložene izmjene jednim djelom imaju zaista veze sa hrvatskim predsjedanjem Europskim vijećem i u tom djelu su racionalne i imaju smisla. Ja bi rekla da su u još jednoj dimenziji racionalne kad se radi o toj fleksibilizciji u zapošljavanju državnih službenika, Hrvatska će imati mnogo različitih prvo međunarodnih obaveza odnosno obveza vezanih za svoje članstvo u međunarodnim organizacijama ili specijalizirane projekte i dobro je da je moguće zapošljavati državne službenike na projekte projekte da tako kažem, dakle za vrijeme trajanja projekta, dobro je i zbog samih projekata, dobro je i zbog toga da se ne nagomilavaju ljudi koji će kasnije biti nepotrebni u državnu službu ali dobro je i zato jer ova ideja da jedanput kad se zaposliš u državnu službu je to zauvijek i možeš prestat se brinut kako ćeš radi posao, prestat se dodatno obrazovat, prestat učit stvari koje treba učiti uključujući i strane jezike je pogrešna i preživjela je. Većina mlade generacije ako pogledate dakle generacija naše djece ne gleda na zapošljavanje kao što je naša generacija gledala a to je jedanput kad negdje uhvatiš radno mjesto, tu sjediš do penzije. Oni se mijenjaju radna mjesta, prekvalificiraju se i nama u državnoj službi je potrebno ljudi i sa novim znanjima i potreban je jedan mehanizam izbora i selekcije ljudi koji se pokažu kvalitetni i dobri naročito obzirom da plaće nisu primamljive da tako kažem, dakle to nisu plaće koje bi mogle ljude privući da tamo naročito ljude sa dodatnim znanjima i kvalifikacijama, da tamo sjede u nedogled. Dakle, ono što je pozitivno smatramo da je ta mogućnost ugovora na određeno vrijeme koje može trajati duže od jedne godine ako se radi radi, to da državni službenici mogu biti premješteni na druga odgovarajuća mjesta u skladu sa zahtjevima posla, to je nešto što čak i u industriji se predviđa i ne vidim zašto ne bi bilo moguće u državnoj službi. Dakle, sigurno je pozitivno. Međutim, ima i niz upitnih promjena odnosno niz promjena koje nisu logične i nisu funkcionalne. Vrte se uglavnom oko centralnog problema jednog koji se ovim zakonom uvodi, a to je da se na neki način kola stavljaju ispred konja. Dakle, da se mnoge stvari koje su do sada bile regulirane Zakonom o državnim službenicima sada prebacuju u Zakon o plaćama i reguliraju se Zakonom o plaćama, što na nekim mjestima potpuno nerazumljivo zašto je to tako. Naime, Zakon o plaćama bi trebao na neki način bit izvedenica iz Zakona o državnim službenicima, ono što se od ljudi traži, ono što se postavljaju kao kriteriji za napredovanje, za dodatno obrazovanje ili dodatno školovanje. Ako ljudi to odrade odrade iz toga bi se trebale onda izvesti i njihove plaće ili povećanje ili smanjenje plaća ili bilo kakve sankcije. U ovom, iz ovog zakona je vidljivo da se to mijenja i umjesto da se definiraju kriteriji u, i za kažnjavanje i za pohvalu ili nagrađivanje i za napredovanje i sve ostalo u ovom zakonu, a iz tih pravila se onda izvedu i konsekvence u plaćama, dakle kako se to onda odražava i financijski, radi se obrnuto. Dakle, ovdje se ne izbacuje niz tih stvari, nešto od toga ću spomenuti i kaže se to će se definirati u Zakonu o plaćama pa će se onda reflektirati na položaj državnih službenika. Neke manje primjedbe, recimo izbacuje se objavljivanje natječaja između ostalog ne samo na internetskim stranicama, nego do sada je bilo i u jednom nacionalnom dnevnom listu, odnosno dnevnom listu koji nacionalnu distribuciju, to se ukida i objavljuje se sada samo u Narodnim novinama i internetskim stranicama ministarstva. To smatramo da je naprosto dodatno otežavanje života ljudima odnosno mogućnosti da se ljudi na natječaje za državnu službu koje de facto predstavlja minimalni trošak i smatramo da bi trebalo zadržati obzirom da je istina da puno ljudi koristi internet, ali to da će baš ići gledati na internetske stranice ministarstva nije naročito uvjerljivo u ovom trenutku. Dakle, smatramo da bi to bilo potrebno zadržati. Iznijet ću nekoliko primjera koji se odnose na ovaj problem kola ispred konja. Dakle, u članku sada 17. brišu se rješenja o ocjenjivanju državnih službenik, također Članak 18. određuje da nema više klasifikacije radnih mjesta državnih službenika osim izuzetna u slučaju rukovodećih radnih mjesta. Ako želimo naći odgovor zašto je to tako, zašto se to izbacuje iz ovog zakona? Objašnjenje je to će biti u Zakonu o plaćama. To vam je dobar, dobar primjer, smatramo to izrazito lošim rješenjem i smatramo da bi trebalo biti upravo obrnuto kao što sam rekla Zakon o plaćama treba se rukovoditi i poštivati i izvoditi se iz klasifikacije državnih službenika koja treba biti definirana u ovom zakonu. Drugo kad se radi o ocjenjivanju ono što je potrebno i pokazalo se u nizu ranijih primjera i kad se odnosi na reguliranje rada u pravosuđu to smo u onoj famoznoj reformi pravosuđa naročito iskusili kad smo se pripremali za članstvo članstvo u EU, jasni kriteriji moraju biti u ovom zakonu. Sve što prepustite različitim pravilnicima, naknadno će to se riješiti pravilnikom to na kraju završi na kraju sa jako puno proizvoljnosti i arbitrarnosti. Dakle, jako puno nejasnih kriterija koji ostavljaju prostor da ako je netko iz bilo kojeg razloga simpatičan ili u nekom drugom povezanom odnosu ga mogu promovirat i on nije u stanju, a ako nije mogu ga sankcionirat, i on nije u stanju u naprijed biti svjestan i imat uvid u kriterije po kojima će se tu osobu dakle dakle ocjenjivati i zato mislim da dosadašnje iskustvo govori u korist da se ti kriteriji definiraju zakonom, a ne prepuštaju pravilnicima, naročito obzirom da je to ocjenjivanje i temelj za napredovanje i za plaće, ali i za druge oblike stimulacije, dakle doškolovanje, odlazak na međunarodne skupove, seminare itd., sve što koristi jednoj osobi u unapređivanju svog znanja i konačno i u mogućnosti daljnjeg napredovanja. U Članku 19. još jednom se potvrđuje izbacivanja jasne klasifikacije radnih mjesta. ispunjavanja uvjeta za napredovanje se veže uz Zakon o plaćama. Dakle, to je potpuno pogrešno po mišljenju Kluba GLAS-a i HSU-a, zašto se za Zakon o plaćama veše napredovanje, umjesto da se napredovanje veže uz doškolovanje, rezultate posla, efikasnost na poslu, a plaća ako si dobar u svom poslu, plaća je izvedenica. Onda ako te pozitivno ocijene dobiješ kao rezultat i bolju i veću plaću. Dakle, to bi moralo rezultirati boljom plaćom. Kako se uvjeti za napredovanje mogu regulirati Zakonom o plaćama? To je, to gotovo da čini ovaj zakon potpuno nepotrebnim, dakle to bi jedna od temeljnih stvari ovog zakona trebala biti upravo ta činjenica reguliranja uvjeta za napredovanje i ocjene kad su ljudi bolje radili svoj posao, kvalitetnije se obrazovali i onda ih naravno nagrađivati plaćama. Ono što je naročito nerazumljivo i po našem mišljenju apsurdno je da se razdvajaju nagrade i kazne. Nagrade se reguliraju ili kaže se ovdje će se regulirati Zakonom o plaćama, a kazne za lakšu povredu službene dužnosti se reguliraju ovim zakonom. Dakle, procjenu da li netko loše ili dobro radi svoj posao ste razdvojili u dva različita zakona i tu ne vidimo koja je logika, smatramo da bi jedno i drugo trebalo biti u ovom zakonu, a onda kao što sam rekla Zakon o plaćama bi samo trebao biti izveden iz tih kriterija. Uvodi se jedna novina ja bi rekla za namještenika odnosno približava ih se po mnogo čemu statusu državnih službenika, to je posebna tema i mislim da o toj temi bi trebalo posebno razgovarati koje to konsekvence ima i šta to znači. Još jedna tema koja se ne određuje ovim zakonom, nego se kaže da će se odrediti pravilnikom, a također iz iskustva reforme pravosuđa se pokazalo da kad se to prepusti pravilnicima postaje arbitrarno i kako se kome svidi i da je zato jedini de facto, jedini način na koji to možete regulirat da se ljudi koliko toliko mogu osloniti na objektivnosti, a da se to odredi zakonom, a to je sadržaj i metode državnog ispita. Reforma pravosuđa je počela na dobar način zato jer je mali broj bodova bio određen za temu usmenog intervjua, dakle gdje je arbitrarnost moguća, a veći za pisani test. Kako su se proširivali bodovi koji su se dobili na usmeni intervju tako je ta reforma de facto padala i zbog toga poučeni tim iskustvom ovdje bi trebali to definirat zakonom, a ne pravilnikom. Također, ocjenjivanje ovdje će se definirati točno kriteriji provedbenim propisom, također po našem mišljenju moralo bi se odrediti zakonom. klasifikaciju i uredbu o ocjenjivanju po našem mišljenju, dakle mišljenju GLAS-a i HSU-a trebalo bi ostaviti u ovom zakonu, a ne u Zakonu o plaćama i Zakon o plaćama tretirati kao izvedenicu. I konačno u završnom članku kaže se zakon stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, osim 36% zakona. Dakle, više od trećine zakona ovoga ne stupa na snagu objavom u Narodnim novinama, nego stupa na snagu kad se zadovolje druge uvjeti. To postavlja pitanje zašto uopće se ovaj zakon u ovom trenutku donosi, umjesto

Dobar dan, poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici, mislio sam u stvari započet sa čime je završila gospođa Pusić, a to je da ovaj zakon ova izmjena Zakona o državnim službenicima u svom važnijem dijelu u stvari stupa na snagu kada se ovaj donesu posebni zakoni. Jedan od njih je Zakon o sustavu državne uprave koji će se po mojoj procjeni relativno brzo donijeti i drugi je Zakon o plaćama državnih službenika koji je u postupku donošenja zadnjih 18 godina. U postupku donošenja, razgovora sa sindikatima, osmišljavanjima raznih formula i u tom smislu nisam siguran da će prioritet ove Vlade biti svađa sa sindikatima u izbornoj godini. To mi se nekako ne čini logičnim. Dakle, takav zakon bi, će se donijeti onda kada nikome plaća neće past, a nekima će rast, to je, a u zadnjih evo koliko 18 godina tih uvjeta se nije još, nije se još stvorilo. Inače o tom zakonu dosta često su se vodile rasprave, bilo u vladinim tijelima, bilo sa sindikatima, dva puta i u ovome saboru, međutim zakon još nije ugledao svijetlo dana. Zašto? Zato što je Vladi puno lakše da i dalje Uredbom o koeficijentima koja se mijenjala od tada, a koja je također privremena, koja se mijenjala trideset i nešto puta čini mi se, oko četrdeset, navodno u Ministarstvu uprave postoji službenik koji zna kako izgleda pročišćeni tekst, to redovno radi, tako je bilo dok sam ja bio ministar pa nema razloga da to ne bude, da to ne bude i sada, i ona je u pravilu uvijek bila jedna vrsta samoposluge raznim ministrima koji su od Ministarstva uprave tražili da prepozna specifičnost radnih mjesta baš u njihovom Ministarstvu, a kada taj pritisak na Ministarstvo uprave ne bi u potpunosti urodio plodom, onda je bio jocker zovi pa su onda iz Vlade uvjeravali da je to baš, tiče, što se tiče dijela ovoga Zakona koji govori o plaćama i ovih članaka koji stupaju na snagu kada stupi Zakon o plaćama, mislim da je ovo jedna vrsta, ajde tako recimo pripreme i čišćenje Zakona o službenicima i priprema za Zakon o plaćama kad god on bude, prema tome to je jedna vrsta nomotehničke gimnastike jer se to je svejedno kako će to bit nomotehnički napisano. Drugi dio tiče se važnijeg dijela Zakona, dakle stvarnog razloga zašto se ovaj Zakon donosi sada, a to je olakšavanje ili produljenje trajanja službe službenicima koji su zaposleni na poslovima, obaveza, izvršavanja preuzetih međunarodnih obaveza Republike Hrvatske iako je kolega Podolnjak primijetio da je to malo preširoki pojam, i da bi bilo korektnije napisati ovo o čemu se stvarno radi, a to je predsjedanje Republike Hrvatske Europskom Dakle, taj dio Zakona je nešto opravdaniji za donošenje uz određene naravno rezerve oko preširokih, preširokih formulacija. Što se tiče, što se tiče državnog ispita, dakle radi o modernizaciji postojećih odredbi Zakona, mislim da se nema previše toga prigovoriti takvom rješenju. Ono što sam ukazao u prvom čitanju, to je članak 30., a to je da je stavljen mali presing na rukovodeće službenike koji ako ne pokrenu pisani, ne podnesu pisani prijedlog za pokretanje postupka zbog lake povrede službene dužnosti, onda je to njihova povreda službene dužnosti, pa onda ima perpetum mobile ako ovaj nadređeni ne pokrene pisani prijedlog onda je i on počinio povredu službene dužnosti pa se onda njegovog nadređenog, dakle onog drugog u nizu bi tehnički gledano i on trebao pokrenuti pisani prijedlog za laku povredu i tako jednim perpetum mobilom došlo bi se i do ministra da bi trebao onda cijelu hijerarhiju pokrenuti postupak za pisani prijedlog za laku povredu službene dužnosti jer onomu najnižemu u lancu nisu, nije pokrenuta. Mislim da je to nepotrebno stavljanje pritiska na rukovodeće službenike, ali ja sam to prigovorio u prvom čitanju, predlagatelj je ostao kod tog prijedloga pa ćemo vidjeti u praksi kako će se, kako će se to podnositi. Dio koji se tiče dakle plaća, jednostavno je nešto što dvadeset godina se, odnosno osamnaest godina se pokušava napraviti, ali postoji jedna i mislim da su se sve Vlade, uključujući o ovu, držale tog načela, obzirom da nije bilo nekog velikog, prevelikog pritiska da se to promijeni jer se to uvijek mijenjalo samo pojedinačnim nekakvim intervencijama da se nekome poveća plaća. Ako je baš u državi tako loša situacija onda se manji svima, a ne samo nekima, pa je onda manje smanjenje, prema tome će zanimljivo pratiti ovaj dio oko donošenje Zakona o plaćama kojima bi se uredile plaće državnih službenika, a nakon što se definiraju plaće državnih službenika, taj Zakon je u stvari samo početni dio jer onda uvijek postoji Kolektivni ugovor, pa onda ono što nije ušlo u Zakon se svaka od, odnosno u ovom slučaju državni službenici pokušavaju izboriti Kolektivnim ugovorom koji košta, a onda svaka ekscesna i pojedina situacija daje nove ideje za izmjene Kolektivnog ugovora, kao recimo ova sa iznošenjem kolege Pernara i ovih ostalih korpulentnijih zastupnika iz Sabora, pa onda ponovno umjesto u Zakonu, to ide u Kolektivni ugovor. Kad se donese taj Zakon i kad se sklopi Kolektivni ugovor, onda nam dolaze na dnevni red javne službe kojih je puno više nego državnih službenika, pa onda još i vojska posebno, pa nakon toga Kolektivni ugovori za, ovaj grantski kolektivni ugovori, pa onda su liječnici tražili strukovni kolektivni ugovor, prema tome svaka, svako zadiranje, ovako pokušaj sustavnog zadiranja u sustav plaća jednoj široj skupini otvara veliki broj neriješenih pitanja odnosno novih pitanja u koji se uključuju svi drugi ministri. Dakle, ako bi se nešto mijenjalo za državne službenike pretpostavljam da bi ministar zdravstva bio izložen izložen zahtjevu sindikata zdravstva da se to uskladi sa njihovim pravima, pa bi onda ministrica demografije bila suočena sa zahtjevima od sindikata socijale da se to napravi, pa ministrica obrazovanja sa zahtjevom obrazovanja, prema tome posao uređivanja sustav plaća u državi je nešto čemu, na kraju sve dođe do premijera ili barem njegovog zamjenika odnosno podpredsjednika Vlade, i to iziskuje jedan doista veliki zakonodavno pregovarački zahvat koji doista nitko onda neće baš u izbornoj godini na njemu riskirati, osim ako to doista ne dovede do općeg povećanja plaća svim službenicima, ako bi se to pak desilo, onda bi javnost ocijenila da je to preveliko trošenje na državnu administraciju, da je država rastrošna pa i to može bit U tom smislu Klub zastupnika SDP-a bit će suzdržan oko donošenja ovoga zakona, ocjenjujemo dakle da obzirom da trećina zakona stupa na snagu ne zna se kad će, a da je ovaj važniji dio samo tiče se zapošljavanja za potrebe potrebe predsjedanja EU, a da je preširoko ocjenjen u tom smislu su naše rezerve iskazane kroz suzdržano glasanje. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bauku. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Izmjenama i dopunama Zakon o državnim službenicima neće biti riješen glavni problem, a to je poltronski odnos unutar piramide moći u državnim strukturama. Naime, država kao takva funkcionira kao jedna piramida, međutim na njenom vrhu nažalost nisu političari koji su nominalno na vodećim funkcijama već su strane strukture, one zapravo donose odluke. I državni službenici su zapravo tu u jednom sluganskom odnosu jer oni samo mogu reflektirati volju onih koji su na vrhu. Žive u strahu od otkaza ukoliko nešto kažu itd. Mi zapravo imamo jednu kulturu šutnje, cenzuru i usudio bi se reći autocenzuru. Autocenzura je još strašnija od cenzure jer kod klasične cenzure vama netko drugi brani da govorite ono što mislite, međutim kod autocenzure ljudi kao takvi se ne usude govoriti odnosno reći ono što misle. U konačnici dolazimo do toga da nam prolaze razni štetni projekti i da mi u Hrvatskoj zapravo živimo pod neprekidnim nasiljem od strane institucija. Poskupljenje struje, vode i plina je nasilje institucija. Bogati smo vodom, raste cijena vode. Gdje je tu logika? Cijena plina pada na međunarodnom tržištu u Hrvatskoj cijena plina raste. Ista stvar je i sa strujom, HEP ima dobit godišnje preko 2 milijarde kuna, znači evidentno HEP ima dovoljno novaca, cijena struje raste. Postavlja se pitanje zašto je tome tako odnosno zašto državni službenici ne viču na sav glas da se radi o jednom suludom razvoju događaja? Odgovor na to pitanje proizlazi iz njihove funkcije, a to je da time što rade za državu oni zapravo više nisu slobodne i samostalne strukture ličnosti već su prisiljene na neki način biti na liniji svojeg poslodavca. Država u kojoj je malo ljudi u privatnom, a puno ljudi u javnom sektoru nije slobodna država zato jer svi ti ljudi koji rade u javnom sektoru, svi ti ljudi koji su ovisni o političkoj vlasti oni kao takvi nisu slobodni. I samim time ni mi kao društvo nismo slobodni također. Ono što bi hitio istaknuti kao jedan od problema svakako je situacija u Konjšćini, naime ne znam koliko ste upućeni ali u Konjšćini se planira gradnja spalionice i to nakon što je odbijena gradnja iste u Resniku. Sada vladajuće strukture žele tu istu spalionicu napraviti samo malo dalje. Logika stvari nalaže da bi svaka osoba pri zdravoj svijesti morala dići svoj glas, kako dužnosnici u ministarstvima odnosno državni službenici u svim mogućim agencijama, institucijama tako i obični građani. Međutim, ljudi koji rade u institucijama odnosno državni službenici šute, ne smiju reći očitu istinu, a očita istina je da rješenje za otpad i njegovo odvojeno sakupljanje odnosno njegova reciklaža i da spalionica ako u teoriji i postoji može biti tek da tako kažem način na koji ćete obradit možda 5% otpada koji ne možete na ni jedan drugi način. Znači kada, recimo razdvojite papir, bio otpad, staklo, plastiku i metale, nešto što ako ostane ne znate što ćete s tim hipotetski da se to ide spaliti. Međutim, mi u Hrvatskoj nemamo takav sustav reciklaže i državni službenici koji bi trebali ukazivati na to oni na to ne ukazuju, oni jednostavno su dio jedne mreže, mreže koja ima onaj zakon tihi ne talasaj, jednostavno svako šuti gleda svoja posla, a u međuvremenu država propada, režije poskupljuju, ljudi se iz nje iseljavaju i na kraju zbog ove katastrofalne politike gospodarenja otpadom stanovnicima Konjšćine prijeti nažalost i trovanje putem spalionice. I stoga mi iz Živog zida želimo reći da svaka promjena Zakona o državnim službenicima koja će ići za tim da državni službenici dobiju više slobode u smislu izražavanja svojeg mišljenja mi ćemo ju podržat. Međutim, ove izmjene zakona ne mijenjaju odnose unutar piramide moći, ne mijenjaju uopće niti stanje svijest, ove izmjene zakona neće promijeniti niti odnos državnih službenika prema ostalim stanovnicima odnosno prema onima koji trebaju usluge te iste države. Ove izmjene su samo jedan u dugom nizu zakona u kojima se zakonodavac odnosno država bavi sama sobom i regulira neke unutarnje odnose, a koji se na same građane uopće neće utjecati. Iz tog razloga, pozivam sve građane odnosno birače da na izborima ne podržavaju stranke koje drže ljestve ovom sustavu već da tom sustavu izmaknu tlo pod nogama odnosno ljestve na kojima taj sustav stoji. Glas za Živi zid predstavlja glas za drugačiju Hrvatsku i glas za sustav u kojem ljudi mogu slobodno misliti odnosno reći ono što misle, ta tortura nad mišljenjem danas je ušla u gotovo sve institucije. Rekao je svojedobno Željko Pervan poznati komičar, da na HRT-u stanje po tom pitanju nikad nije bilo gore, pa to je njegova onako subjektivna procjena, međutim nije tu stvar Željko Pervan, nije tu stvar uopće o HRT-u, ovdje je stvar doslovce o cjelokupnom društvu. Profesori se boje u školama reći ono što misle, profesori na fakultetima, ljudi koji rade u Ministarstvima, policajci se boje reći ono što misle, vojnici, jednostavno cijelo društvo je natjerano živjeti u strahu od strane svog poslodavca, a to je država. Nažalost ta država budući da je upravljana izvana nama više nije majka, nego je na neki način postala maćeha koja se prema nama odnosi maćehinski, znači umjesto da štiti naša prava, da radi za naše interese, jednostavno ona radi kontra nas. Htio bi se ovom prilikom naravno ispričati svim maćehama odnosno pomajkama i poočevima koji vole djecu za koju brinu, ne mislim ovdje ništa negativno spram njih, nego govorim izraz o maćehinski odnos u figurativnom smislu, jer je takva jezična konstrukcija uvažena u našem narodu. Svako dobro i živili. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega profesor Miroslav Tuđman. Izvolite. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine podpredsjedniče. Ovaj Zakon kao što smo čuli ima zapravo tu temeljnu svrhu sa ovim izmjenama da pripremi Hrvatsku za ove obveze koje stoje kao države u predsjedavanju Europskom unijom, i taj dio treba pozdraviti i ne bi se to više osvrtao. Međutim htio bih možda reći na nešto što je propušteno ovom prilikom da se barem otvori ili posebno naglasi jedna druga odgovornost državnih službenika i namještenika, a to je ono što svi želimo i čemu težimo da državna uprava bude na usluzi građanima. Prema tome ovdje bi, ovdje bi po mom mišljenju trebalo otvoriti barem sa jednim određenim načelnim stavom odgovornost i obavezu državnih službenika da rješavaju probleme građana na način da kada netko u figurativnom smislu dođe na šalter sa svojim problemom, da ne bude suočen sa odgovorom da su određeni problemi nerješivi zato što su Zakoni nedorečeni ili pak da su postojeća rješenja po Zakonu u određenim, u određenom procentu u suprotnosti sa duhom Zakona, ili pak da su nekoliko Zakona međusobno u koliziji jer znamo da s obzirom na ovu veliku produkciju Zakona koju imamo, da se to isto tako događa. Odgovor bi trebao biti, moguće rješenje bi u takvim slučajevima trebalo biti se, da službenici i namještenici isto tako imaju obvezu po svojom strukturi odnosno svojoj hijerarhiji predlagati i zagovarati rješenja kako ove, ove probleme rješavati. Ako to ne omogućimo što, sa čime smo suočeni? Ili sa tome da politika država ili Vlada, ili Ministarstva stalno moraju predorađivati te Zakone onda kada se taj broj neriješenih problema toliko nagomila da postaju javni problem ili pak da mediji koji prate takve slučajeve po logici stvari nameću i prozivaju državnu upravu i nadležna Ministarstva da razrješavaju te probleme, a i u jednom i u drugom slučaju zapravo smo suočeni da moramo se baviti sa aferama većeg ili manjega dometa. Bilo bi prema tome normalno da sve državne službenike bez obzira radilo se o ovoj klasifikaciji viši, niži ili rukovodeći, da svi oni budu odgovorni za učinkovitost i rad državne uprave. Obveza prema tome bi trebala biti da u slučaju nedorečenosti Zakona, disfunkcionalnosti zakonskih odredbi ili konfliktnih odredbi da se naprosto obvežu svi oni koji rade u državnoj upravi da trebaju na to upozoriti i imati odgovor klijentima odnosno korisnicima kada će njihovi, na koji način biti problem riješen. Imate ovdje i takvih benignih stvari kao recimo da svaki Zakon, naime ne svaki nego određeni Zakoni propisuju liječničke pregleda pa onda jedna osoba u šest mjeseci mora ići na liječnički pregled obično u istu, pogotovo kad se radi o malim sredinama u istu ambulantu da bi dobio liječnički pregled kao vatrogasac ili kao lovac, ili ne znam za vozačku dozvolu, a tri puta mora to radit zato što Zakon kaže ti liječnički pregledi su, potvrde o izvršenom pregledu se mogu koristiti samo za jednu svrhu a ne više. Prema tome, želim na ovom, da kažem malom primjeru ukazati da netko mora stalno upozoravati da se ti Zakoni moraju ili ujednačiti odnosno da netko mora te korekcije raditi. Ono što bi u jednoj drugoj terminologiji se to moglo reći, a to je da znači, obveza je da sam sustav sebe mora korigirati, da se uspostavi ta povratna veza koja će korigirati ponašanje tog sustava. Vani su, neka su rješenja u pojedinim zemljama u praksi, uvijek se zna da zakon ne može predvidjeti sve moguće slučajeve, pa ponekad je protivno duhu zakona ako se striktno drže drže te odredbe postojeće. Prema tome, trebalo bi vidjeti kako definirati problem presedana da bi se stvari rješavale, a ne stavljale u ladicu ili pak trebali bi oni koji koji svoj problem ne mogu riješiti postao u postojećem zakonu, trebali bi u određenim slučajevima znati odgovor na to kada će izmjena zakona odnosno usvajanje novog zakona doći na dnevni red. Ovaj jedan angažman je odgovornost za učinkovitog sustava, po mom mišljenju, presudna je i za ocjenjivanje, vrednovanje i napredovanje državnih službenika jer ako taj segment ne uzmemo u obzir, onda je ostaje ocjenjivanje i napredovanje prvenstveno po formalnim nekakvim značajkama, a ne toliko po onome što bi trebao biti, po mom mišljenju, presudan doprinos njihov na unaprjeđivanju, izmjeni i dopuni i zakona i procedura i funkcioniranja i učinkovitosti državne uprave. Jasna stvar da će digitalizacija dio riješiti ovih problema o kojem bih želio upozoriti, ali neke suprotnosti, konflikte, nedorečenosti zakona, Prema tome, vjerujem da bi trebalo jednu načelnu ovakvu odredbu unijeti u ovaj zakon da bi se potom u podzakonskim aktima te odredbe mogle preciznije odrediti i razraditi, ali isto tako u sklopu državne uprave, što nije onda predmet ovog zakona, ali trebalo bi u tom zakonu onda definirat tijelo koje će koje će biti adresa gdje bi ili građani ili državni službenici i namještenici mogli predlagati odnosno upozoravati na nedorečenosti kako bi se onda na toj međuresornoj razini između ministarstva znalo tko je odgovoran da se pojedine zakonske odredbe usklade. (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Gordana Marasa, nema ga, gubi pravo na raspravu. Slijedeća je rasprava Mire Bulja, nema ga, gubi pravo na raspravu, pa će slijedeći govoriti poštovani zastupnik Ivan Šuker, izvolite.

tehnički zakon. Međutim, zakon koji regulira one na koje je vrlo često i usmjeren bijes i hrvatskih građana, više puta neopravdano, a i danas smo imali priliku vidjeti i čuti pokušaj nekih da u ovaj zakon uguraju nešto što mu naprosto nije mjesto. Pa zato možda u predlaganju ovakvih zakona uz ove tehničke odredbe koje jasno reguliraju da će se određene stvari, prije svega mislim što se tiče plaća i ustroja vodećih dužnosnika u državnoj upravi, regulirat nekim drugim zakonima. Međutim, ovaj zakon predviđa i nešto što očekuje u RH u nekim budućim vremenima i daje mogućnost kvalitetnog rješenja toga, ali kažem, vrlo često se državna uprava spominje u negativnom kontekstu, vrlo često nažalost koji govore ne razumiju koja je razlika između državnog službenika i državnog namještenika i onda se tu javljaju silni problemi, pa danas smo imali čak i čut priliku spominjanja čelnih ljudi nekih ustanova itd. Međutim, ono što definitivno treba spomenuti uz ove tehničke odredbe i jasnu definiciju je na koliko tisuća ljudi se ovaj zakon će se primjenjivat? To je vrlo bitno. Zašto? Zato što postoje i kolektivni ugovori i neki drugi zakoni koji definiraju prava tih službenika. I ono što je vrlo bitno, a tu su neki kolege prije mene govorile koji su radile nekad u državnim institucijama je plaća ili nagrada, pa i kazna onih koji rade u državnoj upravi. Dakle, ovim zakonom se predviđa da će to bit regulirano Zakonom o plaćama i možda je šteta što danas nemamo sva tri zakona u paketu, onda bi vjerojatno i rasprave onih koji dobronamjerno gledaju na ovo i žele pomoć bile i svrsishodnije i kvalitetnije i bolje. Ovako govorit o državnim službenicima, nedotaknut se Zakona o plaćama je naprosto nemoguće. Zašto? Zato što, kažem, svjesni smo činjenice, nekad opravdanog, a nekad neopravdanog nezadovoljstva hrvatskih građana jer naprosto ti državni službenici prije svega u uredima državne uprave koji su smješteni po jedinicama lokalne samouprave su prvi kontakt hrvatskih građana u principu sa državnom administracijom. I može državna administracija funkcionirat fantastično. Međutim, ako vi da dođete po neki komad papira, nije bitno, neću ga sad uopće reć koji je, on je vama životno važan i vrlo bitan je i vama se ta priča odugovlači, vi ste automatski nezadovoljni sa funkcioniranjem državne uprave. Zašto? Zato što ona u datom momentu nije adekvatno odgovorila na ono što je vama trebalo. Dakle, s jedne strane je razumljiva nezadovoljstvo onoga tko očekuje to, a s druge strane nije dobro generalizirati i kvalificirati silni rad i pošteni rad i kvalitetan rad, pa na kraju krajeva i ovaj zakon o kojem mi danas govorimo je proizvod normativaca u Ministarstvu uprave, napravili su ga, oni su državni službenici. Dakle, mi svakodnevno imamo priliku raspravljati o proizvodu, mi kao saborski zastupnici tih državnih službenika, jer te zakone oni rade u ministarstvima, ali kažem onaj prvi kontakt sa građanima, sa državnom upravom je upravo u uredima državne uprave koji su u ovom trenutku možda iskreno govoreći najnejasnije definirani njihov status i položaj su ostali negdje zbog nejasnog statusa lokalne samouprave u županijama i tog ureda državne uprave u nekakvom ajde da kažem zrakopraznom prostoru. Nekada je župan vodio brigu o tim državnim uredima državne uprave onda nas Europska komisija malo dala po prstima rekla da ne možemo imati lokalnu i državnu upravu u jednom i da se to mora razdvojiti. Kažem to je nešto što bi trebalo, to je prvi kontakt hrvatskih građana sa državnom administracijom. Također ono što je dobro i to želim ovdje jasno reći i kao član vladajuće stranke, a na određeni način i dat dodatni argument Hrvatskoj Vladi, prvi put se jasno u zakonu kaže da postoji potreba za nečim, zbog nečega i da to treba predvidjet zakonom. Ne zbog toga da bi se zaposlila silna, silne tisuće novih ljudi, zašto, zato što se to naprosto ne može dogoditi jer prva stvar o kojoj, da bi se to dogodilo je rasprava o državnom proračunu. Vi ako u državnom proračunu vidite povećanje neke stavke pa to je onda jasno da netko namjerava nešto napraviti e onda je prilika da se kaže da se to ne smije napraviti ili da se treba obrazložiti zašto se to napravilo. Dakle, ovdje se zakonski želi preduhitriti neke stvari koje su nažalost neki prethodnici radili. mi smo 2010. imali zakon o gdje su pomoćnici ministara postali ravnatelji pa se to nekome nije sviđalo, pa je došo pa je reko ja kad dođem na vlast hoću da dođu ljudi sa mnom i onda je u kabinetima i svuda su se zapošljavali ljudi, ali to nije bilo regulirano zakonom. jasnu naznaku da će zbog i pozicije Hrvatske, na kraju krajeva jednog ogromnog posla koji čeka i politiku i državnu administraciju hrvatsku za nekoliko mjeseci i kad mi zakonski želimo to preduhitriti i dat mogućnost da se to na vrijeme riješi e dolaze kritike. Dolaze kritike onih koji naprosto ne razumiju kako sustav funkcionira. I zato kažem možda kad ovakvi zakoni donose, ovakve zakonske odredbe koje se donose a mogu biti dvojbene zato što ih netko zlorabi, možda neke stvari treba jasnije pojasniti, jasnije napisati da svatko vidi naprosto ovoga o čemu se radi. uz polaganje državnog ispita dobro je da se razdvojila srednja stručna sprema od visoke stručne spreme. Zašto, zato što naprosto razina poslova i odgovornost i na kraju krajeva ovlasti ovlasti koje ima državni službenik, vi morate znati da različite ovlasti ima državni službenici sa srednjom stručnom spremom i oni sa visokom stručnom spremom i razina dakle propitivanja, ispitivanja njihovih na državnom ispitu naprosto mora biti različita. Međutim, ono što meni fali ili u ovom zakonu negdje drugdje, a to je edukacija tih ljudi, jer mi smo svjesni koliko mi zakona svakodnevno imamo ovdje, koliko se oni mijenjaju i mi naprosto moramo tim ljudima za koje smo rekli da je prvi kontakt hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika sa državnom administracijom mi ih naprosto moramo educirati da oni budu upoznati sa svim i da budu spremni odgovoriti određenim promjenama ovoga što od njih očekuju građani. Plaće, gledajte već dugo, to je kolega isto tako spomenuo problem plaća u državnoj upravi je i javnim službama takav kakav je i budimo iskreni ti ljudi su neadekvatno plaćeni, to jasno treba reći. Ali Zakon o plaćama naprosto treba konačno eliminirat tome, ja mislim da nitko u ovoj sabornici nije protiv toga, da se mogu nagradit oni koji rade kvalitetno i koji dobro, a isto tako da neko ko se zaposlio u državnu službu ne mora značit da je to poso za čitav život i da može ne radit ništa, da mu nitko ništa ne može. I druga stvar da se ne plaća stolica na kojoj neko sjedi i ta formacijski pripada negdje, nego da se plaća stvari rad koji taj državni službenik ili u nekim javnim službama obavlja jer gledajte da li u MUP-u netko sjedi pripada pripada interventnoj policiji i sad on ne izlazi van kad su neredi i ovo sve skupa ima izloženost i životnu ovakvu i onakvu, nego sjedi u kancelariji, međutim on formacijski pripada tu i dodatak na plaću ima takvu ili u zdravstvu ili negdje drugdje. Dakle, to je to što Zakon o plaćama naprosto mora riješiti, jer i s tim ću završiti. Cilj ovog zakona i ova dva zakona koja bi trebali donesti u nekim budućim vremenima je po meni profesionalizacija i depolitizacija državne uprave. A profesionalizirat državnu upravu i kvalitetne ljude u državnoj upravni ne možemo imati ako im nećemo omogućiti edukaciju, ako im nećemo omogućiti kvalitetne uvjete rada i ako ih u konačnici nećemo kvalitetno platiti, jer to je naprosto nešto što je nemoguće i logična stvar oni koji su dobri će otić nekud drugdje i njih će privatni sektor i te kako kao već gotove formirane stručnjake platiti nego da moraju ovoga se ti ljudi educirati. I to je ono što naprosto gledajući ovaj zakon i druge treba nam biti isključivi cilj. Dakle, depolitizacija, profesionalizacija državne uprave, ja se iskreno nadam da ova oba dva zakona koja dolaze posle ovog zakona idu u tom smjeru i da više si nećemo dozvoliti da paušalno napadamo i prozivamo ljude koji nekada i u poprilično neadekvatnim uvjetima rade i te kako složen i odgovoran poso i dobro i kvalitetno ga rade i kolegice i kolege nemojmo zaboraviti kad govorimo o ovom zakonu da govorimo o ljudima koji su prvi susret građana, poduzetnika ili bilo tko tko želi nešto obaviti sa državnom upravom i općenito sa državnom administracijom. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Stjepana Ćuraja. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Šuker mislim da ste jednu dobru stvar detektirali kad ste govorili o provom kontaktu i dojmu građana o radu državne uprave pa ja bi reko i javne uprave, to je upravo ono s čim se oni susreću prvi puta na tom šalteru i upravo je bitno da ti ljudi koji predstavljaju u konačnici državu i sve i tu instituciju, ukupnu u kojoj oni rade i nas sve i jako bitno ti ljudi su adekvatno plaćeni, adekvatno stimulirani i motivirani. A s druge strane da imamo mehanizme za one koji su utvrdili da ne rade svoj posao. To je najbitnije, nagraditi koji rade, a imati mogućnost zahvaliti se onima koji ne žele, ne mogu, neće ili imaju bilo koji drugi razlog, zašto nešto nisu napravili kako treba. Jer mislim da je danas izuzetno i teško naći kvalitetniji kadar, motivirati ga u radu državne uprave, a naravno pogotovo kada oni ljudi dođu tamo, dočekati svoju mirovinu i ono što kažu jedinu, smrću ili vlastitom otkazom mogu izaći iz državnog …/Govornik se Odgovor poštovanog zastupnika Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da kolega Čuraj, slažemo se i to nije predmet ovog zakona, ali je predmet odredbe o zakonu koji kaže da se to više ne regulira ovim zakonom, nego će se regulirati Zakonom o plaćama. I upravo o čemu ste vi govorili se može jedino regulirati Zakonom o plaćama. Mi konačno moramo shvatiti, da u državnoj upravi moramo plaćati rad, a ne formacijsku pripadnost nečemu. I ako se budemo na takav način, mi koji donosimo zakone ponašali, onda će i ta državna uprava, biti efikasnija. I ono što je vrlo bitno donošenjem OIB-a informatizacijom državne uprave, mi smo trebali spriječiti ono hodočašćenje građana od vrata do vrata. Vi kada podnesete nekakav zahtjev, …/Govornik se ne razumije./… bi naprosto po službenoj dužnosti, putem OIB-a I informatičke povezanosti trebali pribaviti sve podatke, onda bi hrvatski građani itekako bili zadovoljni sa funkcioniranjem državne uprave. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika, poštovane zastupnice Marije Jelkovac. Hvala lijepo. Poštovani kolega Šuker, potpisujem sve ovo što ste rekli vezano na plaće i elemente koji bi trebali biti osnovani prilikom utvrđivanja plaća i vjerujem da će što se tiče i nagrađivanja i kažnjavanja biti vrlo mjerljivi kriteriji o Zakonu o plaćama. Međutim, htjela bih još jednom reći, da je ovo što je regulirano ovim zakonom važno da razlozi zbog kojih smo omogućili ovaj rad, na određeno, duže od godine dana, upravo da bi sustav bolje funkcionirao, a ne da bi protekom godine dana, morali čovjeka, koji je unutra, koji se osposobio, prestao bi mu ugovor o radu, a morali bi ponovno ići u natječaj. Znači ovim se omogućili da tamo gdje će postojati duža potreba

Kao protuargument onima koji tvrde da će se se ovim izbornim zakonom vršiti silna zapošljavanja. Dakle, naprosto ovaj zakon predviđa nešto, potrebe, u državnoj upravi u RH, što će se događati u budućnosti. I naprosto ti ljudi koje rade taj posao morao imati sigurnost. On je svjestan da je došao odraditi to, to i to. I ako to traje 2 g. pitanje je što će biti nakon 2 g. ali ako vi njemu date na godinu dana, a ta cijela priča traje, još godinu, godinu i pol dana, vi kod njega stvarate određenu nesigurnost, jer on nije siguran da njega netko neće, ne iz ne iz nekog reala, nego iz nekog nekorektnog i nepoštenog razloga, maknuti, a zaposliti nekoga drugoga. Dakle, to je isključivo odredba koja garantira kvalitetu i profesionalnost nešto drugo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala pozdravimo sada na galeriji, učenice i učenike OŠ Glina. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Miroslava Tuđmana. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker vi ste rekli da već prvi susret građana sa državnom upravom stvara sliku o toj državi, ali i o tome, da li on, građanin ima povratnu informaciju, kada i u kojoj brzini će se riješiti njegov problem. se postići, taj službenik, mora biti isto tako odgovoran za funkcioniranje te države, a mora postojati procedura kako se dolazi do odgovora, na koje se ne može dati odgovor u istom trenutku kada je postavljen. Prema tome, depolitizacija, državne uprave, počinje upravo u trenutku prvoga susreta, kada postaje odgovornost svih onih sudionika u državnoj upravi. Ono što po mom mišljenju nedostaje, to je definiranje toga lanca, odgovora, odnosno, lanca odgovornosti od najniže, od nižeg službenika, do …/Govornik se ne razumije./… Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** …/Govornik naknadno uključen./… onda smo predvidjeli da će se državna uprava informatizirati i da će u poreznoj upravi biti registar koji će skupljati sve informacije i da će biti potpisan, jasno protokol sa svim dionicama državne uprave, način na koji se razmjenjuju podaci. I to je trebalo eliminirati u potpunosti, to što građani moraju kucati na 10 vrata da bi se to znatno smanjilo, a eliminirati do kraja. Isto tako da građani kojim smo mi zakonom, koji donosimo u ovom Visokom domu, jasno definirali, kako do određene potvrde do određenog papira, može doći, da ga netko ne zavlači mjesec, dva, tri, pet i deset, nego da se jasno zna u kojemu vremenu on taj papir može dobiti. I onda ćemo onaj da tako kažem prvi kontakt u uredima državne uprave građana sa državnom upravom, biti, imati kvalitetniji i građani će biti sigurno zadovoljniji, jer njima je njihov problem najbitniji u tom trenutku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, s pravom ste rekli da ovaj zakon treba promatrati zajedno sa Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o pravima i vezama državnih dužnosnika, a koja ćemo dva zakona raspraviti u četvrtak, jer on zajedno sa ova dva zakona, jest na tragu depolitizacije i profesionalizacije državne uprave. …/Govornik se ne razumije./… s tim setom zakona vraćamo se ne rješenja koja smo bili još nacrtali 2010. g. kada smo propisali do koje razine se mogu mijenjati upravne strukture u ministarstvu i drugim državnim tijelima prilikom promjene vlasti. I tada smo rekli da čelni ljudi, uprava, direkcija ili kako god hoćemo, nazovimo te upravne organizacije, ne bi trebali biti podložni promjenama vlasti, već bi čelni ljudi tih uprava trebali biti najobrazovaniji, najbolje školovani, najeduciraniji državni službenici. Pa prema tome, u tome smislu, jasno gledam i ovaj zakon i s druge strane .../Upadica: Hvala./... jasno da treba biti usklađen s njihovim plaćama. Gledajte kolega Bačić. Ja se tu u potpunosti s vama slažem. Napisati ovaj zakon treba itekako treba biti stručan, da tako kažem, zanatski obrazovan, to su tzv. normativci u državnoj upravi da bi se napravio kvalitetan zakon. I ako vi tim ljudima ne osigurate sigurnost i dobru plaću, a osobito čelnim ljudima nego svakih, promjenom političke vlasti ti čelni ljudi se mijenjaju, mijenjaju, vrlo često dolaze i ljudi koji nisu do sada usko radili u toj branši, bi logično stvar da nemate kvalitetu rada. Ali, programom gospodarskog oporavka iz 2010. hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana. ja sam došao, ja snosim političku odgovornost, ja ću zaposliti koga god hoću. I onda nisu krivi državni službenici nego je kriv onaj koji je to napravio 2012. godine. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Pernara, ali ga nema pa gubi pravo na raspravu, izvolite kolega Grmoja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bi se konzultirali o činjenici da u Hrvatskoj državni službenici, kada razotkriju kriminal državnih dužnosnika, događa im se da budu udaljeni iz službe. Naime, ja sam ovdje u HS-u u više navrata govorio o slučaju diplomata Damira Sabljaka, zaposlenika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koji je razotkrio protupravno trošenje novca u Veleposlanstvima u Canberri i Washingtonu. Čovjek je u sustavu upozoravao više od godinu dana svoje nadređene, nitko nije reagirao. Kada se obratio HS-u, ja sam ja sam inicirao sjednicu Antikorupcijskog vijeća na kojem je glavni inspektor ministarstva priznao da su prekršeni pravilnici i poštovani potpredsjedniče, umjesto da Damir Sabljak bude nagrađen zbog profesionalizma i domoljublja jer je razotkrio kriminalne radnje u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, on biva udaljen iz službe. Da stvar bude gora, kada sam to pitanje postavio premijeru Plenkoviću u HS-u, on je sa najviše pozicije u državi ovdje u najvišem tijelu, poslao poruku da takve predstavke obično ne vode ničemu. Ipak, na kraju premijer Plenković je smijenio glavnu tajnicu ministarstva koja je sudjelovala u ovim rabotama, ali epiloga nemamo. Na isti dan kad sam postavio to pitanje, DORH je odbacio kaznenu prijavu, što znači da DORH funkcionira onako kako mu kaže premijer, predstavke ne vode ničemu pa ćemo onda tu kaznenu prijavu odbaciti bez da se g. Sabljaka ispitalo, a do dan danas mu nije dostavljen uvid u rješenje o odbačaju kaznene prijave. A ministrica meni na zastupničko pitanje odbija odgovoriti punih 6 mjeseci